Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru možemo početi sa radom. Počinjemo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z. br. 178.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 Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti učešće u, tu je negdje, javili su. Na ulazu je rekli su. Čekamo. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Ne žele. Otvaram raspravu.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedniče, poštovana zamjenice ministra. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o Kaznenom postupku. Podsjetimo ova izmjena je potrebna zbog usklađenja sa novim Kaznenim zakonom koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2013. godine, ali i zbog djelomične provedbe odluke Ustavnog suda od dana 19. srpnja 2012. godine kojim je Ustavni sud u postojećem Zakonu o kaznenom postupku pronašao čitav niz protu ustavnih odredbi zbog čega je u čak 43. članaka ukinio pojedine odredbe. Ovakva odluka Ustavnog suda kao i činjenica da je ovaj Zakon do sada već dva puta mijenjan ukazuje da važeći Zakon o kaznenom postupku iz 2008. godine nije u potpunosti udovoljavao načelu zaštite položaja okrivljenika i zaštite njegovog prava, odnosno ovakva odluka Ustavnog suda jasan je pokazatelj da zakonodavac prilikom usvajanja pojedinih rješenja nije vodio računa o ustavnosti zakona i poštivanju Ustavom zajamčenih prava građana, pa su na više mjesta grubo kršena prava na obranu, zabrana uporabe nezakonitih dokaza itd. Odluka Ustavnog suda dovela je predlagatelja i Hrvatski sabor u neugodan položaj da u Zakon o kaznenom postupku intervenira što je prije moguće, te je pred nama Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku kojim se osim saniranja dijela neustavnih odredbi postojećeg zakona i to njih 17 od 43 koji je Ustavni sud pronašao zakon usklađuje s reformom Kaznenog zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine. Dok se na temelju primjene zakona u praksi pojedine njegove odredbe dorađuju. Iako nismo sretni što će se zakon morati još jednom mijenjati jer je potrebno otkloniti i daljnjih 26 odredbi koje je Ustavni sud utvrdio protuustavnima svjesni smo da sa takvim stvarima nije dobro srljati, nije dobro žuriti jer onda ulazimo u opasnost da opet imamo situaciju gdje griješimo, gdje Ustavni sud mora intervenirati u zakon. Ukratko. Ovim se Zakonom otklanja dio povreda Ustava na koje je ukazao Ustavni sud. Primjerice u pogledu pribavljanja dokaza povredom ljudskog dostojanstva, u pogledu prava na tajnost razgovora i drugo. Nadalje, zakon je jezično i normativno usklađen sa odredbama Kaznenog zakona. Kao što vidimo iz Konačnog prijedloga zakona tu su također otklonjeni mali nedostatci koji su uočeni između prvog i drugog čitanja, te konačno u zakon se ugrađuju i neke odredbe zakona koje je praksa ukazala neprovedivim kao što je slučaj sa kućnim pritvorom ili u interesu neke korekcije kao što je slučaj sa skraćenim postupkom. Ono što smatramo u SDP-u posebno važnim to su i odredbe koje se tiču zaštite osoba sa duševnim smetnjama što posebno pozdravljamo. Ukratko. Prije svega žao nam je što protekla Vlada nije paralelno provela postupak donošenje Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku. Smatramo da bi se takvim postupanjem sva stručna i zainteresirana javnosti puno bolje mogla pripremiti za primjenu tih zakona. Naime, mi smo sada u situaciji da ovaj zakon donosimo u prosincu, a morat će se početi primjenjivati zajedno sa Kaznenim zakonom od 1. siječnja sljedeće godine. Međutim, ono što je posebno, posebno problematično iz odluke Ustavnog suda čiji se učinci djelomično otklanjaju ovim prijedlogom zakona. Jasno je da kada smo ulazili u reformu kaznenog procesnog zakonodavstva prije nekoliko godina u toj reformi nismo u potpunosti pazili da su odredbe koje se u zakon ugrađuju ustavne. Državni odvjetnik kada je obrazlagao svoje izvješće rekao je da mu je novi Zakon o kaznenom postupku dao u ruke instrument koji će omogućiti popriličnu efikasnost, odnosno da je upravo taj Zakon o kaznenom postupku ono što mu je donijelo mogućnost da progoni zločince kako u području korupcije tako i drugdje. Međutim, moramo biti svjesni da ne možemo takvim zakonom u potpunosti potirati ljudska prava. Ljudska prava, prava na obranu moraju biti temelj na kojem počiva svaki zakon, a pogotovo onaj koji se bavi kaznenim postupkom. Stoga mi u SDP-u ovaj zakon podržavamo, ali isto tako molimo predlagatelja da što je moguće prije pripremi prijedlog kojim će se otkloniti i preostalih 26 protuustavnosti koje nisu bile obuhvaćene ovim zakonom. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sada je na redu Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. U pravosuđu uvijek postoji neka opasnost, ako to nisu suci onda je to sasvim sigurno zakon. Mnogi zakoni daju legitimitet nepravdi i površnosti te ozakonjuju pravo jačega. Ovim bi se Zakonom o kaznenom postupku trebala uspostaviti veća ravnopravnost stranaka u postupku. Osim toga ovim je zakonom, rečeno je više puta i s ove govornice i na okruglim stolovima pravnih stručnjaka, Državno odvjetništvo 2008. dobilo dobre alate. Oni su popravljani u 2009. i u 2011. godini. Ovaj je treći popravak iniciran uglavnom odlukama Ustavnog suda da djelomično ili u cijelosti ukine 43 odredbe Zakona o kaznenom postupku jer su one bile, a neke su zapravo većina njih ostale neustavne. Jedna od najvećih zamjerki Ustavnog suda bila je da novi Zakon o kaznenom postupku ne štiti dostojanstvo građana. Čime se ne štiti? Korištenjem nezakonitih dokaza ili nezakonito prikupljenih dokaza. Državnom odvjetništvu u startu je bila onemogućena prednost, Državnom odvjetništvu u startu je omogućena prednost. Pravo i pravednost nalažu ravnopravnost stranaka u postupku, a ne kako je to u starom ZKP-u dovođenje optuženika u podređeni položaj u odnosu na državnog odvjetnika. Je li time što se okrivljeniku dopušta uvid u spis od početka postupka Državno odvjetništvo izgubilo oštricu? Nije, jer se ona ne smije ogledati u prednosti već u dokazima prikupljenim na način da se ne narušava odnos odvjetnika i njegova branjenika, odnosno okrivljenika. Dokaz Državnog odvjetništva mogla bi biti snimka razgovora okrivljenika i odvjetnika. Ovom se odredbom zakona uskraćuje Ustavom zajamčena prava građana koja se često u srazu s državnim represivnim aparatom, znači građani, osjećaju kao David prema Golijatu. Ovim se izmjenama Zakona o kaznenom postupku učvršćuju prava građana i jača zakonodavna vlast, ali se isto tako u ranijoj fazi optužnice omogućuje predsjedniku Sudskog vijeća ispitivanje opravdanosti kaznenog progona kako Golijat ne bi bezrazložno davio davio Davida. Policija neće moći trenirati strogoću, neće moći privoditi okrivljenika bez uhidbenog naloga. Ovim se izmjenama Zakona o kaznenom postupku kao što rekoh učvršćuju prava građana i jača zakonodavna vlast. Ali se isto tako u ranijoj fazi optužnice omogućuje predsjedniku Sudskog vijeća ispitivanje. Policija neće moći trenirati strogoću kao što rekoh već će opravedniti taj postupak. Zakonom se propisuje da državni odvjetnik mora sudu dostaviti popis svih dokaza s kojima raspolaže. Oni više ne smiju biti tajna ili iznenađenje kao što više ne smije bez jakog obrazloženja tijekom postupka odbiti dokaz obrane. Ono u čemu Hrvatski laburisti – Stranka rada neprestano s debelim razlogom inzistiraju, a to je oduzimanje protupravno stečene imovine, imovine stečene dilanjem droge, imovine stečene provođenjem teškim pljačkanjem tvrtki propisano je ovim zakonom. Dakle, kada smo govorili o oporezivanju nismo se zalagali da poreznici blokiraju ili oduzimaju imovinu već da se na njihov mig to učini u kaznenom postupku. Naravno mig nemojte shvatiti bukvalno. Nitko ne može zadržati imovinu stečenu kriminalnim radnjama, a u tu imovinu naravno ne spadaju samo nekretnine već ma što god to rekao gospodin Smiljko Sokol novac, umjetničke slike, zlato, dragulji, jahte i druge bajoslovno skupe jurilice. Nezakonito stečena imovina po ovom se Zakonu o kaznenom postupku oduzima bez obzira je li ili nije mjeru oduzimanja tužitelj predložio. Protupravna imovina se mora oduzeti po službenoj dužnosti što se propisuje člankom 557. No ova izmjena Zakona o kaznenom postupku nalaže i promjenu u zakonu o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Dakle, nadam se da lopovi koji su osuđeni zbog krađe, prijevare ili protupravnog prisvajanja tvrtkine imovine neće nakon 2, 3 ili 5 godina kazne zatvora uživati u blagodatima svoga nedjela. A to se događalo čuli smo ovdje od državnog odvjetnika Mladena Bajića u vrijeme kada je podnosio izvješće u Saboru svih prijašnjih godina. Samo je u 17 slučajeva oduzeta oteta imovina. Pitanje je, zašto samo 17 slučajeva, a više od 200 osuđenika i danas ili sutra kada budu pušteni iz zatvora uživati će u tuđem novcu i tuđoj muci? Često i u muci radnika koji mjesecima rade, a ne primaju plaću. Ti lopovi često uživaju u muci i znoju radnika koji su zbog namjernoga upropaštavanja tvrtki otjerani na ulicu ili na burzu rada. Obzirom na alarmantno stanje u hrvatskim zatvorima koji su prenapučeni, a postanemo li uistinu uređena pravna država biti će još prenapučeniji. Dobro došao je i ovim zakonom predviđen institut istražnog zatvora u domu ili kako to znamo popularnije zvati kućnoga pritvora. Primjena ove mjere odnosi se na ograničenu skupinu okrivljenika, na trudnice, na osobe s tjelesnim nedostacima odnosno osobe otežanog kretanja te osobe sa 70 i više godina. Za njih je kaže zakonopredlagatelj kućni pritvor opravdan. Zbog čega se primjena kućnog pritvora ograničava samo na te tri spomenute skupine okrivljenika? Zbog toga što je za sada onemogućen efikasan nadzor mada bi i on uz mnoga u svijetu poznata tehnička pomagala bio zapravo najjeftiniji. Mnoge zemlje u Europi ali i u ostatku svijeta institut kućnog pritvora ili kućnog zatvora primjenjuju već godinama naročito kada je riječ o okrivljenicima ili kažnjenicima s lakšim kaznenim djelima ili nedjelima. Zakon o kaznenom postupku propisuje i to kada okrivljenik neće biti doveden iz pritvora u sudnicu. Sud može uz suglasnost okrivljenika ročište upriličiti i uz pomoć audio video veze i time se može naravno uštedjeti koja kuna. Okrivljenicima s duševnim smetnjama novi Zakon o kaznenom postupku posvećuje odnosno propisuje posebnu pozornost. Propisuje se obavezan obrana za okrivljenika s duševnim smetnjama i to uvijek kada kada postoji opravdana sumnja da je kazneno ili protupravno djelo počinio u stanju neubrojivosti. Ove izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku tretiraju samo 17 od 43 članaka koje je Ustavni sud proglasio neustavnim jer kaže zakonodavac tim se izmjenama nije dublje zadiralo u strukturu zakonskog teksta. Preostalih 26 članaka zakona s odlukom Ustavnog suda uskladit će se do 15.prosicna 2013.godine jer je potrebno temeljitije usklađivanje kaznenog procesnog postupka i poretka. Nadam se da će se usklađivanje dogoditi prije krajnjega roka te da će Ministarstvo pravosuđa u 2013.ispuniti sve preduvjete za reformu pravosuđa koja je nužna želi li ova vlast Hrvatsku učiniti pravnom državnom, državnom, državom poželjnom za život. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega govorili ste o situacijama kada se kaznenim zakonom odnosno Zakonom o kaznenom postupku oduzima bespravno stečena imovina. To jeste nešto o čemu smo mi dosta vremena razgovarali i u javnosti izlazi sa stavovima, međutim to je manji dio nezakonite imovine koja se u ovoj Naime, prema odredbama Kaznenog zakona odnosno Zakona o kaznenom postupku da bi uzeli nezakonito stečenu imovinu morate najprije utvrditi sudskom presudom da je došlo do kaznenog djela i u toj presudi navesti koja se imovina oduzima jer je stečena tim kaznenim djelom. Ono o čemu smo mi razgovarali kada smo govorili o poreznim zakonima jeste imovina za koju nema porijekla. I za koju osoba koja ju ima a ne može dokazati Porezna uprava ustanovi da postoji nesklad između imovine i plaćenog poreza dakle ta osoba mora onda dokazivati od kud je došla od kud je došla do te imovine. Teret dokazivanja je na njoj a ne na zakonu. Po ovom zakonu i za osobe koje se tiče ovaj zakon teret dokazivanja je naravno na sudu odnosno na Državno odvjetništvu. Porezni zakon bi trebao funkcionirati drugačije, ustanoviti nesklad i teret dokazivanja

koji je sada na sudu trebao bi biti na onome tko je protupravno stekao imovinu. Znači potpuno je pogrešno da sud mora utvrđivati odakle je imovina onom čovjeku koji ne može dokazati recimo postoje ljudi koji nisu nemaju niti jedan dan radnog staža koji nigdje ne rade, koji ništa nisu naslijedili, nisu dobili na lotu, nije poslala teta iz Amerike, a imaju znamo dobro itekako veliku imovinu, imaju vile, voze skupocjene aute, voze na svojim jahtama posvuduše i država žmiri na to. država je ta koja mora dokazivati da je on bespravno stekao tu imovinu. koja nema porijekla, ta imovina bi trebala se istoga trenutka blokirati i ne dokaže li čovjek koji je tu imovinu stekao na sumnjiv način ta bi se imovina trebala oduzeti. Hvala lijepa. Idemo dalje u raspravu po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. kolege. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku. Radi se o jednom od najznačajnijih zakona u svakom pravnom sustavu svake zemlje i stoga mi je drago da je predstavnik predlagatelja došao u sabornicu i da sada imamo zapravo s kime komunicirat u odnosu na naše stavove u odnosu na ovaj zakon. Šteta da je nismo uvodno obrazloženje čuli. Možete nam reći da smo dovoljno pismeni da to pročitamo iz pisanih materijala, ali uobičajeno je i ne sjećam se da se događalo poglavito u ovako važnim zakonima da smo počimali raspravu bez uvodnog obrazloženja predlagatelja. To govori i o poštivanju ovog Visokog doma, a i o tome gospodine predsjedniče da smo mogli možda pričekat predlagatelja da uđe u sabornicu tih nekoliko minuta. koliko se važnom zakonu radi, o Zakonu o kaznenom postupku koji je donijet 2008. godine govori i to da je Hrvatska nakon 130 godina primjene određenih pravnih pravila i određenog načina i koncepta kaznenoga postupka 2008. godine usvojila jedan sasvim drugi koncept i drugi princip. Dakle, nakon postojanja mješovitog tipa kaznenog postupka 2008. uvodimo princip po kojem je strogo odvojena istraga od kaznenog postupka i istraga je pozicionirana u prethodni postupak i prenijeta na državnog odvjetnika u cijelosti koji objedinjuje progon i istragu, naravno uz sudski sudski nadzor u onim pitanjima u kojima se dira u temeljna ljudska prava. Koliko je to složeno valja podsjetiti da je još davne 2002. godine oformljena radna skupina kojoj je zadaća i cilj bila da donese načela i smjernice za izmjene Zakona o kaznenom postupku i ta načela su donijeta 2007. godine i temeljem njih, dakle to je bio temelj i baza na kojoj je pripremljen sasvim novi Zakon o kaznenom postupku. Tim je načelima utvrđeno ono što se smatra najvažnijim u kaznenom postupku, a to je utvrditi ravnotežu. S jedne strane da se štiti ljudsko pravo svakog građanina pa i onoga koji je optužen ili okrivljen, ali da se s druge strane osigura pouzdano utvrđivanje istine u brzom, jednostavnom, ekonomičnom postupku koji će zaštititi društvo od kaznenih djela, počinjenja kaznenih djela, počinitelja kaznenih djela i da se tim zakonom mora osigurati jednakost oružja u postupku jer su oba ta principa, dakle i zaštita ljudskih prava svakog građanina, a i zaštita društva od kriminalnog ponašanja jednako važne. Dakle u tom smislu se krenulo u korjenitu reformu, donijet je zakon, taj zakon je opsežan i ima 574 članka. Danas je pred nama treća izmjena i ne treba čudit, tih izmjena će kako je najavljeno biti još zbog odluke Ustavnoga suda, ali i zbog toga što će u tijeku primjena, a da podsjetimo ovaj zakon je u djelomičnoj primjeni od 1. srpnja 2009. i u cjelovitoj primjeni primjeni od 1. rujna 2011. godine i svakako će se tijekom primjene ovog zakona koji donosi niz novina pokazati što je ono što bi se trebalo izmjenama zakona još i doraditi. Bilo je puno govora o odluci Ustavnog suda, bilo je puno pitanja hoće li ona utjecat na postupke koji su u tijeku ili na već pravomoćno donesene presude u kojim u kojim postupcima je primjenjivan ovaj zakon, dakle i Ustavni sud je svojoj odlukom i o tome rekao. rekao. Utvrđene nesukladnosti sa Ustavom nisu takvoga karaktera da su odmah ukinute te odredbe već je ostavljeno zakonodavcu vrijeme do prosinca 2013. u kojem ima uskladiti odredbe ovoga zakona sa sa odlukom Ustavnoga suda. I moram reći da ne moramo govorit da je ovaj zakon tako bazno i temeljito neustavan, naime od 574 članka propitivala se ustavnost čini mi se u odnosu na 150 članaka, a prihvaćen je prijedlog za ispitivanje 40-tak članaka. Dakle ove izmjene koje su danas pred nama osim što usklađuju Zakon o kaznenom postupku sa donijetim Kaznenim zakonom krajem 2011. godine, dakle usklađuje se katalog kaznenih djela. One akceptiraju i neke, odluku Ustavnog suda u odnosu na neke članke sada važećeg Zakona o kaznenom postupku. Naravno da stoji određeni prigovor i kolega Grbin je to prigovorio prethodnoj Vladi. Međutim, bit će na vrijeme ova izmjena. Ali možda je bila godina dana dovoljno vremena, dakle Kazneni zakon je stupio na snagu krajem 2011. godine. Kroz ovu godinu možda smo i mogli imat prije u saborskoj raspravi i izmjene i dopune ovog Zakona kojim se usklađuje sa tim Kaznenim zakonom. Ono što je dobro, dakle osim ovih tehničkih promjena dobro je da se ovim izmjenama i dopunama Zakona određuje i stvarna nadležnost, da se određuje u kojim slučajevima će postupat sudac pojedinac Općinskog suda da se ne angažira uvijek nepotrebno za neka manja kaznena djela koja nisu osobito društveno opasna zbog zapriječene gornje

kada se radi o kompliciranijim vrstama pogotovo u sferi gospodarskog kriminaliteta ili određenim fondovskim prijevarama ili u odnosu kaznenih djela u odnosu prema djeci itd., kada će to morat i i obzirom na zapriječenu kaznu rješavat Sudsko vijeće. Dobro je da je proširen opseg prethodnog ispitivanja optužnice od strane suca istrage, jer se time postiže ekonomičnost. I svakako je dobro da je u zakon uvedena odredba po kojoj se oduzimanje imovinske koristi više ne ovisi o prijedlogu Državnog odvjetništva već o tome odlučuje sud ex sofo, dakle uvijek zauzima stav i mora donijeti odluku o oduzimanju imovinske koristi čime se u cijelosti provodi princip da nitko ne može zadržat nezakonito stečenu imovinu kaznenim djelom. Ono što ponavljamo i govorit ćemo i ponavljat ćemo dok to ne uđe u tekst nekog zakona, a to je da osim imovinske koristi ima i drugih korist koje se mogu pribavit kaznenim djelom, a o kojima se nigdje ne odgovara. I u praksi dnevno možemo vidjeti završene postupke sa pravomoćnim presudama, sa odsluženim kaznama, a da je korist koja nije imovinska, koja može bit kojekakva ravnopravna, statusna, svjedodžbe falsificirane itd. ostaje jer se ne zna tko, kada i u kojem postupku treba pokrenut poništavanje tih prava koja su stečena kaznenim djelom i o tome svakako treba vodit računa i ukazujem to sustavno evo i Ministarstvu pravosuđa da o tome razmisli. Zašto je dobra? Rečeno je ovdje već da iz izvješća Državnog odvjetništva vidimo, a pogotovo u odnosu na odgovornost pravnih osoba, da je nesrazmjerno velik broj pravomoćnih presuda i oduzimanja imovinske koristi. prijedlog zakona i ovaj Konačni prijedlog zakona dobro je da se u okviru odredaba o sporazumijevanju, dakle izmjenama ovog zakona je određeno i to da postupku, u skraćenom postupku da se dozvoljava sporazumijevanje. Ono što je dobro da se ovim Konačnim prijedlogom jasno odredilo da nema sporazumijevanja u odnosu na sigurnosne mjere. Dakle, sigurnosne mjere su uvijek vezane na neki način za opasnost počinitelja i ne može se sporazumijevat o sigurnosnim mjerama. Dobro je da je to jasno rečeno. Također evo ne bih rekla da je novina, dakle što se tiče onoga što mi kolokvijalno zovemo kućni pritvor, a zapravo se zove istražni zatvor u domu. Odredbe o tome postojale su i prije i po starom ZKP-u, Nisu se provodile iz razloga što nije bilo, nisu bili donijeti podzakonski akti. Dakle, premda je zakon to predviđao tek je 2007. donijet podzakonski akt kojim bi se to moglo omogućiti. Međutim, obzirom na potrebu određenih tehničkih alata i potrebu sredstava i organizacije, nadzora, evo to nije saživjelo. Dobro je da je to u ovim izmjenama i detaljnije stipulirano, dakle da se određuje i ograničava na neki način ja bih rekla instruktivno slučajeve kada se može odredit kućni pritvor, kada se određuje. Ali zašto instruktivno? Zato što stoji i odredba da može i u drugim slučajevima kada sud to procijeni da je svrhovito i nužno. Dakle, ostankom u kućnom pritvoru svakako se ispunjava svrha, a to je osiguranje nazočnosti ili onemogućavanje bijega, a s druge strane to će državu možda i manje koštat u konačnici od toga da osoba bude u pritvoru, odnosno istražnom zatvoru u zatvoru. Ali će osigurati zaštitu nekih ljudskih prava primjerice kad se radi o teško oboljelim osobama, o osobama sa invaliditetom ili o, zakon spominje trudnice. Mi smo u raspravi u prvom čitanju ukazali na to da bi možda bilo dobro obuhvatiti ovdje i majke ili samohrane očeve i samohrane majke s djecom s djecom do šest mjeseci života ili do godine dana ovisno o mogućnostima da bi im se osiguralo da mogu biti, da bi se osigurala dakle njihova nazočnost i onemogućio bijeg, a da opet mogu biti sa svojim djetetom. Predlagatelj to nije prihvatio s obrazloženjem da to potpada pod onu, dakle opću odredbu da sud može i izvan slučajeva pobrojanih u zakonu to odredit kada ocijeni da je svrhovito ili nužno. Evo prihvaćamo to obrazloženje, kao što prihvaćamo i obrazloženje predlagatelja da ovaj krug osoba ne može biti širi iz razloga što zahtjeva određena financijska sredstva, odnosno angažman Ministarstva unutarnjih poslova kako je to ovim zakonom predviđeno i Zakonom o probaciji. neki dan i na Vladi jedno neslaganje unutar članova Vlade, dakle ministra unutarnjih poslova koji je odbio glasati za taj zakon iz razloga što smatra da mu proračunska sredstva na njegovoj poziciji nisu dovoljna da taj zakon Ja se nadam da predlagatelj ima izvore financiranja za provedbu zakona jer ne bi bilo dobro da i danas 2012. ponovno donosimo zakon, poglavito i ove odredbe o kućnom pritvoru koje u daljnjim godinama opet nećemo moći provesti jer neće biti dovoljno sredstava i onih kapaciteta administrativnih koji će i nadzirati provedbu ovoga zakona. Evo, iz ovih razloga klub HDZ-a podržat će ove izmjene i dopune smatrajući da je to jedan daljnji korak

kojima bi se ovaj zakon u cijelosti uskladio sa Odlukom Ustavnog suda. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. I obrazloženje, početak rasprave o konačnom prijedlogu zakona je u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, odredbom članka 108. treći stavak. Drugo, demokratski standard u Hrvatskom saboru već 10 i više godina je da se i setovi zakona i o setovima zakona odlučuje i odlučivalo a da nije bio prisutan predstavnik predlagatelja. Treće, obavijestio sam Sabor da će predstavnik Vlade biti u sabornici tijekom rasprave i to se dogodilo. Četvrto, zaista je u prijedlogu zakona obrazloženje samog zakona napisano i zbog toga mislim da je

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo nije prošlo baš tako dugo vremena. Mi smo prije jedno dva do tri tjedna raspravljali o ovome tada prijedlogu zakona i predstavnik Vlade je bio tada, predstavnica zamjenica ministra pa i po obrazloženju se vidi da se puno toga osim onih sitnih naših primjedbi u raspravi nije promijenilo. Tako da mi možemo raspravljati o ovome Konačnom prijedlogu Zakona sada o kaznenom postupku koji je pred nama. Konačni prijedlog Zakona o kaznenom postupku kao što vidimo može se podijeliti na jedno tri skupine prijedloga i rješenja koja su za razliku od dosadašnjih bila evo i u prijašnjoj raspravi, ali i raspravi koja je pred nama danas. Dakle, prije svega usklađivanje Zakona o kaznenom postupku sa novim Kaznenim zakonom koji će stupiti na snagu 1.01.2013. godine i to sve zbog toga da bi se ovaj i Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku učinio efikasnim prije svega zbog kvalitetnog, pravednog i na zakonu zasnovanog postupka Zakona o kaznenom postupku gdje se treba učiniti ravnoteža stranaka i kako se radi i o istražnim radnjama i okrivljeniku, a i Državnom odvjetništvu da ne bi došlo do povrede prava stranaka u postupku. Siguran sam da se i zakonodavac u prijašnjem rješenju, odnosno ovi članci koje je Ustavni sud ukinuo za koje se smatra da nisu u skladu sa Ustavom i sa Konvencijom o zaštiti ljudskih prava siguran sam da je namjera bila stručne skupine, a i zakonodavca, da ti instrumenti koji su u rukama Državnog odvjetništva i u rukama sudaca istrage, instrumenti koji će najbolje i najefikasnije riješiti problem, odnosno riješiti postupak na način da se dođe do rješenja i do kazne za one počinitelje koji su zaista počinili te kazne da svi oni koji su povrijedili zakone u RH u ovom smislu kaznena djela da budu kažnjeni na način kako je to primjereno zakonu. A u dobroj namjeri uvijek postoji i ono što se kažem kršenje ljudskih prava pa sigurno da ravnoteža stranaka i da ljudska prava u svakom postupku pa tako i u ovom kaznenom postupku trebaju biti na najvišoj razini. Tako da ove odluke Ustavnog suda, a i namjere zakonodavca u prijašnjem postupku ne treba shvatiti krivo nego treba shvatiti za ispravljanje onih grešaka da zaista ne bi bilo tko u postupku u kojem se sudi došao u neravnopravan položaj. Mi u klubu HDSSB-a tako smatramo ove odluke Ustavnoga suda i tako smatramo ove promjene. Promjene koje će prije svega učiniti postupak efikasnijim, a koje će dovesti ravnotežu stranke koje se nalaze u postupku. Kršenje ljudskih prava, temeljnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom sigurno treba zaštiti i ove odluke Ustavnog suda, ovo djelomično usklađivanje zakona sa odlukama Ustavnog suda treba u što kraćem roku provesti do kraja. Dobro je da se dakle rješava to pitanje temeljnih ljudskih prava, pitanje davanja jamstva, pitanje davanja dokaza da državni odvjetnik treba u samom početku postupka dati sve dokaze kojima raspolaže da bi stranke u postupku bile ravnopravne i da bi sam taj postupak za obje strane kako za tužitelja tako i za okrivljenika bile na najvišoj zakonodavnoj razini. Isto tako ovaj konačni prijedlog zakona koji je pred nama unosi neke novine, manje novine, ali one su dobre prije svega zbog suvremenoga i načina i načina života u kojem živimo, ali sve su u biti …/Govornik se ne razumije./… i sve kvalificiranijih kaznenih djela koja se ponekad ne mogu ni predvidjeti ni samim Kaznenim zakonom. Tako da je dobro da se županijski sudovi rasterećuju ovih postupaka recimo za zlouporabu u korištenju opojnih droga da se ta kaznena djela stavljaju u nadležnost općinskih sudova. Vidimo po obrazloženju zakona da je više od 50% predmeta bilo u nadležnosti dosada županijskih sudova. Županijski sudovi sada dobivaju nove kvalificirane oblike kaznenih djela u svoju nadležnost kao što je kazneno djelo zlouporabe u gospodarskom poslovanju, subvencijske prevare. To su posljedice koje su same po sebi proizašle jer i županijski sud a i Državno odvjetništvo je u ovakvim slučajevima radi se o složenim kaznenim djelima, treba biti spremnije i koncentriranije na ovakva teža oblike kaznenih djela, a da se ove lakši oblici kaznenih djela mogu prepustiti općinskim sudovima. Jel vidjeli smo i sam sam bio član Državnog sudbenog vijeća da neki sudovi su zaista minimalno opterećeni, neki prekoviše prekoviše predmeta u sudovima dok se županijski sudovi zatrpavaju nepotrebnim kaznenim djelima što odugovlači vrijeme i što stvara veliki broj neriješenih predmeta na ovim sudovima. Ova rješenja koja se tiču usklađivanja nekih pojmova u katalogu kaznenih djela prema Kaznenom zakonu iz 1997.i 2011.nužne stvoriti dva kataloga kaznenih djela jer se za postupke koji su u tijeku primjenjivat će se onaj Kazneni zakon koji je za osudu počinitelja blaži iako uvijek vrijedi da će se primijeniti blaža kazna za počinitelja kada je počinjenja u vrijeme počinjenja kaznenog djela bez obzira kada se kazneni postupak odnosno sudski postupak završava. To je logično da se nalaze dva kataloga kaznenih djela. Ove terminološke uskladbe da se drugačije definira pojam djeteta, da se drugačije definira pojam zločinačke organizacije odnosno zločinačkog udruženja. Do sada su one promjene koje su nastale vremenom od 2011.odnosno 2012.godine i to su one sitne tehničke promjene ali koje su nužne za efikasnost kaznenog postupka. Što se tiče zadržavanja instituta istražnog zatvora u domu tu treba možda razmisliti o tome jeli ovo što je predviđeno Kaznenim zakonom za za osobe na koje se on odnosi dovoljno ili je to možda to potrebno proširiti da bi se i veći broj okrivljenih osoba mogao naći pod mjerom ovog instituta. Ono je dobro definirano zakonom ali možda je sužena ta skupina na koju se odnosi pa ne bi bilo loše razmisliti i o proširenju proširenju osoba koje bi došle pod odredbu ove odredbe zakona. Isto tako dobro je da se uvodi obvezna istraga za osobe sa duševnim smetnjama u svim fazama postupka. To su specifični slučajevi, slučajevi koje treba zaista paziti na kršenje ljudskih prava i dobro je da je ovako rješenje u ovom konačnom prijedlogu Zakona o kaznenom postupku. Izvršavanje istraženog zatvora u domu vidjet će se koliko je ta mjera s obzirom da je i do sada bila prisutna u određenom obliku. Sada je nadležnost policije da nazire ispravnost dakle izdržavanja tih mjera. Vidjet ćemo koliko je to efikasno. Tu zaista treba razmisliti da li je kao što sam rekao to rješenje potrebno malo i proširiti. Isto tako sporazumijevanje stranaka u postupku, potpisivanje izjave stranke u postupku da je suglasna sa oduzimanjem imovine koja je stečena kaznenim djelo. To smatramo logičnim. Smatramo logičnim da sud odlučuje o tome a ne da se na prijedlog tužitelja mora donijeti takva odluka. Onda ispada da ako tužitelj nije dao prijedlog odluke da se oduzme imovinska korist stečena kaznenim djelom da takva imovinska korist ne bi ni bila oduzeta. To su sve ona rješenja koja su dakle tehničke naravi koja su došla tijekom naših rasprava ovdje u Hrvatskome saboru. Sigurni smo da će s obzirom da se radi o specifičnom postupku, radi se o čitavom nizu instrumenta koji je povezano i sa Kaznenim zakonom i sa postupkom i sa postupanjem državnog odvjetnika i sa postupanjem stranaka u postupku.

a siguran sam i samim primjenom zakona u praksi da će doći do još nekih boljih rješenja da bi ovaj kazneni postupak zaista bio efikasan, da bi se sve stranke u postupku našle ravnopravnima, a cilj je zakonodavca i nas samih da donosimo zakone koji će biti funkcionalni i zakoni koji će prije svega štiti interese RH a i svih građana u postupku. jer ne može se nikoga proglasiti krivim dok mu se to pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže. Klub HDSSB-a ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku podržava i glasat ćemo za ovaj zakon. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sada prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta pojedinačnu zastupničku. Prvi je poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Neću ni iskoristiti svojih 10 minuta jer nisam pravnik pa onda o ovoj materiji koja zaista iziskuje dobro poznavanje prava poglavito kaznenog prava ne mogu ulaziti u meritum ovoga što je donešeno. Ali s obzirom na neke odredbe u ovom u ovom konačnom prijedlogu zakona mogu komentirati kao i moj kolega novinar Vukšić. Naime, ovdje uočavam gotovo u nekim člancima u kojima se spominje u prijašnjem zakonu maloljetnici da se sada dakle terminološki to ispravlja i piše dijete. Dakle umjesto maloljetnih dijete dakle do navršenih 18 godina. Slično je kod nas u zdravstvu u medicini gdje su dječji odjeli oni odjeli koji se bave djecom do 18.godine. gotovo bih rekao nekakvo usklađivanje medicine i prava. ono što je netko ovdje već spomenuo, a mislim gospođa Lovrin, a to su sankcije koje su propisane onima koji su počinili kaznena djela u smislu krivotvorenja isprava pa je zbog toga nastala nekakva šteta ne samo imovinska negoli i nekakva druga. Mi imamo primjere u RH gdje su uhićene i presuđene osobe koje su izdavale lažne svjedodžbe. Govorim tu i o nekim liječničkim svjedodžbama kojima su ostvarena prava od invalidnosti vozačkih dozvola, lovačkih dozvola itd. pa do nekih drugih. Iako su te osobe danas na izdržavanju kazne pitam se je li nastala ikakva posljedica prema onima koji su ostvarili takve svjedodžbe a ima ih puno, to je gotovo rekao bih bila jedna masovna pojava, je li došlo do pravnih posljedica ili kaznenopravnih prema onima koji su sa tim osobama koje sada služe zatvorsku kaznu zbog krivotvorenja ili lažnog pisanja takvih svjedodžbi ostvarili materijalnu korist. Sjećam se kako je rekao kolega Vukšić u istražnom postupku i kako je dolazilo do istražnih postupaka i sada pokojnog doktora Šimića iz Rijeke, kasnije iz Sarajeva koji je služio kaznu u BiH, kojemu su odmah po dojavi indicija za primanje mita stavljene lisice i došle televizijske ekipe koje su očito kako kod nas cure informacije, bile ranije obaviještene, kao i oni profesori sa Ekonomskog i Pravnog fakulteta u jutarnjim ranim satima iz zasjede uhićeni i postavljene su im lisice. kolegi Šimiću, vrsnom kardiologu, bila potrebna takva mjera kod privođenja da se odmah stave lisice, a zna se kome se stavljaju lisice, onima za koje se sumnja da bi mogli da bi mogli primijeniti silu protiv policije itd. Zaista su to bile ružne slike i bilo mi je žao iskreno kao kolege Šimića što je tako prošao. Ne opravdavam, da me netko ne bi krivo shvatio, ne opravdam njegova djela ili nedjela ali ono je zaista bilo ovako jedno drastično, drastična slika na na svim elektronskim medijima u Republici Hrvatskoj. Gledamo ovih dana demonstracije u Republici Sloveniji, prije svega ili poglavito u Mariboru, Mariboriju, a onda i Ljubljani i drugim gradovima Republike Slovenije. Na jednom

kriminal i korupcija motor kapitalizma. Upravo tako. Kamera je preletjela vrlo brzo preko tog preko tog pisanog ne dokumenta. Ali ovdje kada se govori o Kaznenom zakonu onda je jasno da je Republika Hrvatska da kažem slično bi se moglo ili analogijom sa Slovenijom uspoređivati pa onda tog kriminala i korupcije kao kaznenih djela ima jako puno. Zbog toga je dobro da se ovdje u članku 3. na stranici 2 govori o zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju kao kaznenom djelu ili o subvencijskoj prijevari, zlouporaba položaja i ovlasti. A jasno da se nadam da će zbog ovih kaznenih djela ubuduće rezultat oduzimanja imovine zbog ovakvih kaznenih djela neće biti porazan kao što govori statistika koju je izrekao državni odvjetnik Bajić ovdje, da je u samo 17 slučajeva oduzeta imovina koja je protupravno stečena, a u 200 slučajeva koje su već presude izvršne nije oduzeta imovina. To je zaista porazan podatak za naše pravosuđe. Jasno da će klub HDSSB-a prihvatiti ovaj prijedlog Kaznenog zakona i u nadi i u vjeri da će se i ove stvari o kojima sam govorio u budućnosti promijeniti. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljene dvije replike. Prva je replika poštovane zastupnice Jadranke Kosor. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić s pravom ističe nešto što se možda do sada u ovoj raspravi nije posebno isticalo, a to je promjena terminologije, mislim da je to bitno vezano za maloljetnike, dakle osobe do 18 godina i mijenja se u dijete. Ja samo želim podsjetiti još jedanput da je to apsolutno u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta čiji je potpisnik Republika Hrvatska. Dakle u toj konvenciji se jasno naznačava da je svaka osoba do 18. godine dijete i apeliram da u svim našim zakonima tu terminologiju u skladu sa konvencijom i i zamijenimo. I ovo je početak, mislim da je to jako važno i da je to jako dobro i to samo nije neka tehnička izmjena nego je ona strukturna izmjena. Hvala lijepa. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospođo Kosor na potpori mojoj raspravi. Jasno da smo mogli možda i ranije terminološki to urediti u prijašnjim prijedlozima ovoga zakona da ona terminologija koja je korištena do sada stariji maloljetnik, mlađi maloljetnik, 14 godina, 16 godina, više zaista pomalo možda je bila i zbrka, jasno ne govorim to kod stručnjaka pravnika ali kod građanstva je zaista to bila zbrka. Sada je to uređeno ovako i to je dobro što je uređeno pa vam još jedanput hvala na potpori. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo dvije stvari i kad smo već kod terminologije naravno da je dobro i poželjno uvijek usklađivati terminologiju poglavito sa međunarodnim konvencijama koje smo i mi potpisali. Zašto nije ranije, dakle možda je ranije moglo bit u nekom dijelu ali trebalo je uskladit uz tu terminologiju je trebalo i druge odredbe primjerice Kaznenog zakona urediti obzirom na odredbe o neodgovornosti djeteta djeteta kako je to bilo nekad stipulirano za kazneno djelo, kada je dijete bilo definirano osoba do 14 godine. Dakle, sad su se stekli ja bih rekla uvjeti da se i Kazneni zakon, a i Zakon o kaznenom postupku uskladi s tom terminologijom. Ali ono zašto sam vam htjela replicirati, dakle da potvrdim, odnosno da iskažem još jednu zabrinutost zato što zapravo nemamo uređeno kako se oduzima korist stečena kaznenim djelom kada ona nije isključivo imovinska korist. Naime, spomenuli ste akciju na Ekonomskom fakultetu. To je bila čuvena i famozna akcija "Indeks". Pravomoćno su osuđene osobe, oduzeta je stečena imovinska korist vjerojatno koju su pribavili oni koji su dobivali nešto. Međutim, na upite barem je tada tako bilo da li su poništeni u indeksima ispiti ti koji su položeni zapravo podmićivanjem, dakle na temelju kaznenog djela upisanih u Indeks rečeno je da sveučilište odnosno fakulteti nemaju u svojim pravilnicima pravni temelj za poništenje toga što znači da se dogodilo da je nešto stečenim kaznenim djelom ostalo. Ja sam imala slučaj da je u ministarstvu bila osoba za koju se slučajno doznalo da je osuđena za falsificiranje svjedodžbe, a ta osoba je priložila radnu knjižicu u kojoj je bila uredno upisana sprema, da ima spremu na temelju te svjedodžbe broj taj i taj koja je falsificirana. Dakle, mi moramo naći slijed da li je to odvjetništvo, Državno odvjetništvo ili tko je taj tko će onda u drugim postupcima upravnim ili kojim pokretat postupke da se to poništi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, dakle ja nisam govorio samo o, da kažem operaciji "Indeks", dakle i o ispitima koji su, dakle plaćeni da bi se položili. Govorio sam i o svjedodžbama liječničkim kojima su neki ljudi ostvarili počevši od nekakve invalidnosti civilne, mirnodopske pa do ratne. Mi sad znamo i znate i vi da je ili u postupku ili su već presuđeni neki u vezi toga može im se oduzeti i imovinska korist koju su stekli. Ali što je sa onima koji su, dakle radili ili koristili usluge tih liječnika ili nekih drugih u lancu koji je postojao, koji je razotkrio DORH i koji su kazneno presuđeni. Koriste li oni i dalje ono što su putem tih svjedodžbi ostvarili u društvu kako ste sami rekli ili u ovoj državi. A vidite, u članku 399. koji nije možda potpuno adekvatan onome o čemu govorimo piše. Ako postoje osnovne sumnje da je svjedok ili vještak na raspravi dao lažni iskaz sud može a ne mora, dakle kolokvijalno može narediti da se o iskazu svjedoka, odnosno vještaka sastavi poseban zapisnik koji će se dostaviti državnom odvjetniku. nije do kraja jednako u vezi ovoga, ali bismo zaista morali se potruditi ovdje mi u Saboru da se o ovoj temi o kojoj smo evo i vi i ja danas u replici da se to na kraju raščisti do kraja. Hvala i vama. I sada zaključna riječ poštovana Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra Ministarstva pravosuđa. Izvolite poštovana zamjenice. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo zaključno zahvaljujemo na raspravi koja je podržala ovaj prijedlog. Slobodni smo zaključiti da ovo naše dvominutno kašnjenje nije stoga izazvalo veće probleme posebno zbog pismenog obrazloženja, ali još više zbog uvaženog zastupnika Peđe Grbina koji je u svom uvodnom dijelu vezano za ovaj Zakon iznio precizno i jasno one najvažnije zaključke koji su nas rukovodili pri sastavljanju ovog zakonskog prijedloga. Ono zaključno što možemo reći jest da kazneno procesno pravno zakonodavstvo predstavlja veliki izazov upravo zbog potrebe uspostave tog najtežeg mogućeg balansa između zaštite temeljnih ljudskih prava i potrebe za efikasnim kazneno-pravnim procesuiranjem i taj balans je, koliko je teško uspostaviti taj balans vidjeli smo i iz rezultata recentne ustavno-pravne prakse koja se dodirnula ovog zakona u dijelu kojem je, u vezi kojeg smo učinili učinili ona usklađenja koja smo mogli učiniti, a nisu jednostavna. Preostale odredbe ćemo uskladiti sa ustavnom odlukom čim prije možemo. Mi smo u vezi toga i formirali radnu grupu koja radi na daljnjem usklađenju. Ne radi se tu samo o određenom broju preostalih preostalih odredbi koje treba uskladiti. One se reflektiraju na same institute procesno-pravne u kaznenom dijelu i kroz ostale odredbe, tako da to usklađenje zahtijeva određeno vrijeme, a ne bismo htjeli zbog žurbe raditi daljnje greške. Tako da, mi ćemo taj rok koji nam je do 15. prosinca 2013. ostavljen svakako poštivati. Nastojat ćemo biti i brži. Ali velim, između želje za brzinom mislim da je pravna sigurnost nešto što bi nas trebalo puno više rukovoditi. Ovdje smo dotakli pitanje oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi. Mislim da smatramo ovu odredbu po kojoj se oduzimanje odlučuje ex sofo a ne na prijedlog tužitelja značajno jer je to ono čemu društvo zapravo teži, dakle da se zadržavanje protupravno stečene imovinske koristi ne može smatrati dopuštenim ni u kojem slučaju. Pitanje istražnog zatvora u domu razjašnjeno je. One dvojbe ili možda nerazumijevanje koje je tijekom donošenja ovoga zakona i u području Vlade bilo istaknuto ono je razjašnjeno. u odnosu na koje osobe takav institut biti primijenjen je pitanje koje kao i ostale procesno pravne institute zapravo ostavljamo na odluku sudu jer sud i postoji zato da bi prema okolnostima pojedinog slučaja donio odluku koja je adekvatna. Osobe koje su za istražni zatvor u domu apostrofirane u zakonskoj odredbi koja je ovdje citirana su osobe na koje smo željeli staviti akcent da se o njima vodi računa, ali naravno sud je taj koji će i izvan tog strogog okvira procijeniti da li je to potrebno. Definiranje pojma djeteta rezultat je konvencijskog usklađenja kao što smo rekli. Trenutak za takvo usklađenje je sada nastupio s tim da treba također imati u vidu da dijete u području kazneno-pravne procedure nije samo žrtva nego može biti i počinitelj kaznenog djela. Evo, ovo je bilo ukratko vezano za sad zadnje što smo u raspravi imali. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vama. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovom konačnom prijedlogu zakona. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.